u mirovnoj operaciji NATO-a, točka 10., 11. i 12. ako se slažete? Slažete se. Isti je predlagač Vlada, utvrđen je na jednaki način. Odbori su zasjedali. Izvješća odbora smo primili. A ovdje je i s nama predlagač, u ime predlagača za sve tri točke uvaženi državni tajnik Željko Goršić pa mu dajem riječ. Izvolite, gospodine tajniče. Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Dame i gospodo saborski zastupnici, sve vas lijepo pozdravljam. Evo na temelju Odluke Hrvatskoga sabora od 20. lipnja 2009. godine u ovoj mirovnoj operaciji dakle na Kosovu sudjeluje 20 pripadnika Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane sa dva helikopter MI171Š. Pripadnici Oružanih snaga smješteni su u američkoj bazi u Uroševcu u sastavu multinacionalne namjenske skupine istok sa SAD-om kao vodećom zemljom, ali pod izravnim zapovijedanjem zapovjednika KFOR-a. Na temelju dosadašnjeg našeg uspješnog angažiranja u sastavu KFOR-a u Republici Hrvatskoj ukazano je povjerenje te joj je ponuđena za popunu stožerna pozicija pomoćnika načelnika stožera KFOR-a za osoblje, logistiku i inženjeriju, ustrojbenog čina brigadira u zapovjedništvu KFOR-a. U svezi prihvaćanja popune navedene dužnosti te u slučaju eventualne buduće moguće potrebe za povećanjem broja pripadnika u ovoj mirovnoj operaciji predlaže se donošenje odluke kojom bi se odobrilo upućivanje do 25 pripadnika naših Oružanih snaga u mirovnu operaciju u 2011. i 2012. godini. Stoga predlažemo da sukladno Zakonu o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske, policije, civilne zaštite te državnih službenika, namještenika u mirovnim operacijama i drugim aktivnostima u inozemstvu Hrvatski sabor donese odluku kojom se u mirovnu operaciju NATO-a na Kosovu upućuje 2011. i 2012. godine do 25 pripadnika Oružanih snaga sa dva helikoptera uz mogućnost rotacije. Također, da ovaj Hrvatski sabor donese odluku kojom se Vlada Republike Hrvatske ovlašćuje da utvrđuje trajanje rotacije odnosno broj i organizacijsku strukturu pripadnika za svaku rotaciju i da Vlada Republike Hrvatske se obveže da po završetku sudjelovanja Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji podnese izvješće Hrvatskom saboru. Što se tiče Prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske na dužnostima u zapovjedništvima, stožerima i drugim tijelima NATO-a, ulaskom u punopravno članstvo NATO-a Republika Hrvatska prihvatila je i obvezu sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO-a, prvenstveno u zapovjedništvima i stožerima. Republika Hrvatska dobila je i svoj udio u NATO-ovoj mirnodopskoj zapovjednoj strukturi koja uključuje 25 pozicija plus jednu vodeću poziciju koju Hrvatska dijeli s Albanijom na rotacijskoj osnovi. trenutno je na navedene pozicije upućeno svega 10 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Na temelju procjene korisnosti započeto je i s upućivanjem i popunom dragovoljnih nacionalnih doprinosa pri NATO-ovoj mirnodopskoj zapovjednoj strukturi. Ove pozicije nisu u stalnoj zapovjednoj mirnodopskoj strukturi NATO-a, ali su od iznimne važnosti za NATO i nalaze se također u NATO-ovim tijelima. Ove institucije osnivaju i financiraju neke od članica NATO-a, a ostale članice ih podupiru. Svim pripadnicima raspoređenima u NATO strukture treba biti omogućeno da u obavljanju svojih zadaća mogu biti upućeni i u NATO vođene operacije. Stoga predlažemo da Hrvatski sabor usvoji ovaj prijedlog odluke kojom se pripadnici Oružanih snaga koji su na dužnostima u zapovjedništvima, stožerima i drugim tijelima NATO-a mogu u 2011., 2012. i 2013. godini po potrebi službe uputiti u mirovne misije ili operacije pod vodstvom NATO-a na zadaće koje su u okviru poslova koje obavljaju na svojim dužnostima u zapovjedništvu, stožeru ili drugom tijelu NATO-a. Također što se tiče Prijedloga odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a "Unified protector", Vijeće sigurnosti UN-a Rezolucijom 1973 od 17. ožujka 2011. godine proglasilo je zonu zabrane leta iznad Libije. Slijedom toga sjevernoatlantsko vijeće donijelo je odluku o poduzimanju mjera i provedbi operacije kojom će se osigurati poštivanje Rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a 1973, zabrana letenja iznad teritorija Libije. Kako bi se mogle nadzirati zračne operacije saveza nad Libijom zapovjedništvo zrakoplovne sastavnice u Izmiru u Turskoj koje se nalazi u sastavu zapovjedništva združenih snaga u Napulju, zbog opsega operacije i određenih operativnih prednosti proglašeno je zapovjedništvom združenih zračnih snaga. Sudjelovanje u mirovnim operacijama najkonkretniji je doprinos jačanju stabilnosti i sigurnosti u svijetu. Mirovna operacija "Unified protector" važna je jer sudjelovanje u tako zahtjevnoj situaciji profilira Republiku Hrvatsku kao pouzdanu članicu NATO-a i međunarodne zajednice koja može odgovoriti većim sigurnosnim izazovima. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji kojom se osigurava zona zabrane letova iznad Libije i druge mjere zaštite civila u Libiji bitno pojačava politički i vojni kredibilitet Republike Hrvatske unutar NATO saveza. Slanjem pripadnika naših Oružanih snaga u zrakoplovno operativno središte …/Ne razumije se./… u Italiji, Republika Hrvatska se na vrlo prihvatljiv način uključuje u mirovnu operaciju. Mogućnost ugrožavanja sigurnosti naših pripadnika je minimalna, a oni se ne mogu slati u druga područja operacije bez odobrenja Hrvatskoga sabora. Stoga Vlada Republike Hrvatske predlaže da Hrvatski sabor donese odluku kojom se u mirovnu operaciju NATO-a ne razumije./... u 2011. i 2012. godini upućuju u zrakoplovno operativno središte .../Govornik se ne razumije./... u Italiji do dva pripadnika Oružanih snaga uz mogućnost rotacije. Za napomenuti je još da za sve tri

Ne. Idemo na klubove. Klub HSS-a uvaženi zastupnik Boris Klemenić. Izvolite gospodine Klemenić. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Kao što nam je i svima poznato Republika Hrvatska službeno je postala punopravnom članicom NATO saveza 1. travnja 2009. godine nakon čega je vanjsko-politička pozicija Hrvatske ojačala, te se njezine ideje i interesi uspješnije profiliraju u međunarodnim forumima, a Republika Hrvatska sudjeluje u donošenju odluka o sudjelovanju NATO snaga u međunarodnim operacijama. Međutim, isto tako bitno je naglasiti da ulaskom u članstvo Hrvatska je prihvatila i obvezu sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO-a prvenstveno u zapovjedništvima i stožerima. Tako je Republika Hrvatska dobila svoj udio u NATO-voj mirnodopskoj zapovjednoj strukturi, a što je opisano i kroz kategoriju dodatnih zadaća. Slijedom toga pripadnici Oružanih snaga Republike Hrvatske koji su upućeni na poziciju u mirnodopskoj zapovjednoj strukturi NATO-a mogu biti upućeni u područje operacija budući da je to jedna od glavnih zadaća NATO saveza. Iako je njihov osnovni posao rad u tijelima NATO zapovjedništva isto tako naši vojnici mogu biti upućeni u područje neke od NATO vođenih operacija i to na razdoblje od godinu dana za vrijeme trajanja mandata. Nakon što je postala punopravna članica Hrvatska je dobila svoj udio u NATO-ovoj mirnodopskoj zapovjednoj strukturi u kao što smo čuli 25 pozicija plus jedna vodeća što će se najvjerojatnije smanjiti na 17 pozicija nakon posljednjeg Summita NATO-a u Lisabonu gdje je odlučeno da se pristupi racionalizaciji i reformi zapovjedne strukture. Sudjelovanjem u vojnim i mirovnim operacijama Saveza Hrvatska podiže svoj ugled u svijetu, ispunjava pritom svoje međunarodne odgovornosti i obveze u stabilizaciji opasnih kriznih žarišta iz kojih se nestabilnost prelijeva te istovremeno razvija sposobne i učinkovite Oružane snage kompatibilne savezničkima i prenosi svoja prethodno stečena znanja. na žalost bolno iskusila činjenicu što znači biti sam i gotovo nenaoružan što je svakako bio jedan od ključnih razloga za priključenje NATO savezu. Danas ne možemo znati što nam budućnost donosi, a članstvo u NATO savezu zato dolazi kao pod navodnicima rečeno polica osiguranja protiv te neizvjesnosti, te protiv nepredvidljivosti u budućnosti. Garancija sigurnosti proizlazi iz članka 5. Sjevernoatlantskog ugovora koji utvrđuje kako će napad na jednu članicu biti shvaćen kao napad na sve njih na koga će one na prikladan način i odgovoriti. Naravno, da bi se steklo pravo na takvu solidarnu pomoć saveza potrebno je i sa svoje strane biti spreman solidarno reagirati i u slučaju da neka druga članica bude ugrožena, u slučaju slanja pripadnika Oružanih snaga na dužnosti u zapovjedništvima, stožerima i drugim tijelima NATO–a. Prihvaćanje članstva u NATO-u donosi brojne beneficije, ali podrazumijeva i odgovornost. Stoga klub jedan od ovih prijedloga koji smo čuli od njih tri u ovoj objedinjenoj raspravi klub HSS-a misli da smo donijeli dobru odluku prihvaćanjem jednog i drugog. Što se tiče slanja, odnosno Prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu tzv. KAFOR-u hrvatske snage u toj NATO operaciji sudjeluju od 16. lipnja 2009. godine nakon što je ovaj Hrvatski sabor 15. srpnja 2008. godine donio odluku o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu popularno nazvanoj KAFOR. Tom odlukom, a objavljena je u "Narodnim novinama" 85/2008. propisano je da su mirovne operacije NATO-a na Kosovu upućuje do 20 pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske. Republika Hrvatska otvoreno i snažno podupire napore NATO-a za očuvanje mira kako na drugim područjima, tako i na području Kosova budući je Kosovo u vrlo bliskom susjedstvu Republike Hrvatske naša strana je tim prije zainteresirana za učinkovito i uspješno provođenje mirovne misije na tom području. Osnovna zadaća hrvatskog kontingenta kao što smo i čuli jest prevođenje ljudi i tereta, a kontingent se sastoji od tri posade helikoptera, zrakoplovno-tehničkog tima za održavanje i nacionalnog elementa potpore. Važno je naglasiti isto tako da je ovo prva NATO-ova operacija na području Balkana u kojoj sudjeluju i hrvatski vojnici s vlastitom zračnom transportnom komponentom. Naime, u upotrebi su su helikopteri MI-171 po svojim sposobnostima i odlikama iznimnih karakteristika, brzu manevru i u dovođenju snaga na položaje. Stoga je pogodan za brzo, sigurno i efikasno odrađivanje zadataka. Također treba istaći da svi pripadnici kontingenta se pomno biraju kao iskusni znalci koji mogu ostvariti sve zadaće. Stoga klub HSS-a smatra da ne bi trebalo imati dilemu oko donošenja ove odluke kojom se povećava broj pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske sa 20 na 25 pripadnika tim više što je temeljem dosadašnjeg uspješnog angažiranja i djelovanja hrvatskih pripadnika Oružanih snaga Republici Hrvatskoj ponuđena stožerna pozicija pomoćnika načelnika stožera KAFOR-a za osoblje, logistiku i injžinjeriju ustrojbenog čina brigadira u zapovjedništvu KFOR-a. I treća odluka koja se tiče vezano za zonu zabrane leta nad Libijom u smislu 24 sata dnevno 7 dana u tjednu Hrvatska kao punopravna članica NATO NATO saveza ima mogućnost doprinijeti ovoj samoj akciji sa dvije pozicije u zrakoplovno-operativnom središtu u Italiji. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u ovoj mirovnoj operaciji bitno pojačava politički i vojni kredibilitet Republike Hrvatske unutar NATO saveza. Samo sudjelovanje naših časnika u ovoj vojnoj operaciji, a što je vidljivo i iz same odluke predviđa se za 2011. i 2012. godinu. I u ime kluba HSS-a sve tri odluke klub HSS-a će podržati. Hvala lijepo.

Kada je riječ o prijedlogu odluke o sudjelovanju Oružanih snaga Republike Hrvatske u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu KAFOR klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će prijedlog ove odluke jer sudjelovanje u međunarodnim mirovnim operacijama u skladu je sa strateškim opredjeljenjem Republike Hrvatske čime se naša država svrstava među odgovorne članice Međunarodne zajednice koje su spremne preuzeti svoj dio tereta opće sigurnosti. Republika Hrvatska snažno podupire napore NATO-a čiji je cilj održavanje sigurnosti na Kosovu. Postojeća kriza odvija se u neposrednom susjedstvu i na području u kojem Republika Hrvatska ima izražene političke, gospodarske i strateške interese. Na temelju dosadašnjeg uspješnog angažiranja djelovanja pripadnika Oružanih snaga RH u sastavu KFOR-a Republici Hrvatskoj ukazano je povjerenje, o tome smo čuli i od državnog tajnika te je ponuđena za popunu i stožerna pozicija pomoćnika Načelnog stožera KFOR-a za osobnu logistiku i inženjeriju i u svezi prihvaćanja te popune kao i eventualne buduće popune za povećanjem broja pripadnika u mirovnoj operaciji NATO-a na Kosovu predloženo je donošenje odluke kojom bi se odobrilo upućivanje do 25 pripadnika Oružanih snaga RH u tu mirovnu operaciju u 2011. i 2012. godini. NATO provodi mirovnu operaciju u Kosovu u potporu širih međunarodnih napora za izgradnju mira i stabilnosti u okruženju. Temeljne zadaće KFOR-a su sprečavanje i obnavljanje neprijateljstava, izgradnja sigurnog okruženja uključujući jasno javni red i mir, potpora međunarodnim humanitarnim naporima i osiguravanje provedbe provedbe potpisanih sporazuma. Stoga će klub HDZ-a kao što sam rekao podržati ovaj prijedlog Vlade RH, odnosno prijedlog ove odluke. Kada je riječ o prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH na dužnostima u zapovjedništvima, stožerima i drugim tijelima NATO-a u mirovnim misijama i operacijama pod vodstvom NATO-a jasno je da je ulaskom u punopravno članstvo NATO-a RH prihvatila i obvezu sudjelovanja u radu zajedničkih tijela NATO-a prvenstveno u zapovjedništvima i stožerima. ulasku u punopravno članstvo RH je dobila svoj dio u NATO-voj mirnodopskoj zapovjednoj strukturi koja zasada uključuje 25 pozicija, reformom, preustrojem zapovjedništva biti će to vjerojatno 17 pozicija, dakle nešto manje. Svako radno mjesto u mirnodopskoj zapovjednoj strukturi NATO opisano je i kroz kategoriju dodatnih zadaća pri čemu su gotovo sva vojna mjesta opisana kao razmjestiva, što znači da osobe koje rade na tim mjestima mogu biti upućene izvan mjesta rada unutar granica država NATO-a ili izvan tih granica. Stoga i pripadnici Oružanih snaga RH upućeni na takve pozicije u mirnodopskoj zapovjednoj strukturi NATO-a mogu biti upućeni u područje operacije jer je to jedna od glavnih zadaća NATO-a. Prihvaćanjem tih pozicija i upućivanjem pripadnika Oružanih snaga RH na rad na takve pozicije implicitno je prihvaćeno da i naši pripadnici po nalogu tada im nadređene osobe, a uz prateću nacionalnu odluku mogu biti upućeni i u područje NATO vođenih operacija. Provedba operacija temeljna je funkcija Savezničkog zapovjedništva za operacije i svih njemu podređenih zapovjedništava i ustanova. Svim pripadnicima raspoređenim u NATO strukture treba biti omogućeno da u obavljanju svojih zadaća mogu biti upućeni i u NATO vođene operacije. Na taj način omogućit će se normalno funkcioniranje NATO-vih tijela i zapovjedništava u punom opsegu njihovog djelokruga kao i odgovarajući doprinos RH njihovom djelovanju. Stoga smo suglasni i klub HDZ-a podržava i podržat će prijedlog ove Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH na dužnostima u zapovjedništvima i stožerima. I kada je riječ o prijedlogu Odluke o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji NATO-a "UNIFIED PROTECTOR" sudjelovanje u toj mirovnoj operaciji najkonkretnije jasno je doprinos RH stabilnosti i sigurnosti u svijetu. Kao što je poznato naše Oružane snage sudjeluju u mnogim mirovnim operacijama bilo vođenim od NATO-a, EU-a ili UN-a i jasno da kada je Sjevernoatlantsko vijeće donijelo odluku o poduzimanju mjera i provedbi operacija kojim će se osigurati poštivanje rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a broj broj 1973. – Zabrana letenja iznad teritorija Libije i druge mjere za zaštitu civila i naseljenih područja jasno je da je onda i zapovjedništvo NATO-a zatražilo od svih članica NATO-a da daju svoj doprinos. Prema tome i prijedlog je Vlade, a na temelju analize Oružanih snaga da mogućnost našeg doprinosa ovoj mirovnoj operaciji su u popunjavanju dvije, dakle pozicije i razine natporučnik i satnik. Radi se o pozicijama za koje je ocijenjeno da predstavljaju dobru prigodu pripadnicima Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i protuzračne obrane za stjecanje potrebnih praktičnih iskustava u radu u situacijama stvarne krize i sukoba i to na dužnostima za koja su već proveli obuku po NATO standardima, a nemaju ih prigodu uvježbavati u svakodnevnom radu. Sudjelovanje pripadnika Oružanih snaga RH u mirovnoj operaciji kojom se osigurava zona zabrane letova iznad Libije i druge mjere za zaštitu civila u Libiji bitno pojačava politički i vojni kredibilitet RH unutar NATO saveza. Slanjem pripadnika Oružanih snaga RH u ovu operaciju RH se na vrlo prihvatljiv način uključuje u ovu mirovnu operaciju. Mogućnost ugrožavanja sigurnosti naših pripadnika je minimalna. Oni se ne mogu slati u druga područja bez odobrenja Hrvatskog sabora, stoga će klub HDZ-a prijedlog ove odluke podržati. lijepa. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala lijepo kolega Vukeliću. Drugi klubovi se nisu javili. Imamo i jednu prijavu pojedinačne rasprave, uvaženi kolega Josip Đakić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče. Pa evo prijedlozi koji su pred nama, prijedlozi odluka o sudjelovanju Oružanih snaga RH u mirovnim operacijama NATO-a na Kosovu kao i NATO-a u "UNIFIED PROTECTORU" također kao i u operacijama pod vodstvom NATO-a i njihovim zapovjedništvima zasigurno podržavam i želim im čestitati na svim uspjesima koji su dosada učinjeni u naporima naporima i sudjelovanjima u mirovnim operacijama diljem svijeta. Zasigurno i na Kosovu kao i u Libiji, kao i u zapovjedništvima NATO-a sve pohvale našim snagama i našim časnicima, dočasnicima i vojnicima koji časno prezentiraju Hrvatsku vojsku i Oružane snage diljem svijeta, koji samo pohvale dobivaju za svoj angažman. I želim samo kratko reći da u povodu 20 godina od osnutka osnutka Zbora narodne garde koji je prerastao danas u Oružane snage RH zasigurno možemo samo s ovakvim kvalitetnim prijedlozima za daljnje sudjelovanje u NATO operacijama postići maksimalnu promociju RH diljem svijeta. Hvala. Hvala lijepo i kolegi Đakiću. Ako nema potrebe predlagatelja za zaključnim obraćanjem zaključujem i ove tri točke. O njima ćemo glasovati kad se steknu uvjeti, a vjerujem da će uvjeta biti sutra u 11,30 sati. Ja mislim da su obavijesti otišle da je oko 11,30, da ćemo poslije toga malo i slaviti jel' tako. Ali, prije toga moramo i raditi. Pa je predviđeno da ćemo raditi od 9,30 i da će prva točka s kojom započinjemo biti Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2010. godine. Hvala vam na strpljenju. Želim vam ugodno večer i do sutra.